Дякую, шановні колеги. Прошу заходити у зал. Поки депутати заходять у зал, я хочу привітати дітей, які приїхали на екскурсію у Верховну Раду України з Грушовецької сільської ради. Вітаємо вас! Вам сил, натхнення. І я сподіваюся, що всі були чемні і Миколай приніс всім подарунки. Гарного вам Миколая і успіхів вам. Дякую. І, колеги, прошу заходити у зал, приготуватись до реєстрації.

Будь ласка, заходимо в зал.

Колеги, ми ще почекаємо одну хвилину. І я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал, тому що ми розпочнемо роботу з голосування за скорочену процедуру. Будь ласка.

Отже, колеги, готові? Я прошу народних депутатів зареєструватися для участі у вечірньому засіданні Верховної Ради України. Прошу провести реєстрацію.

Зареєстровано 356 народних депутатів. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. президію надійшло звернення від двох фракцій: фракції "Самопомочі" і фракції… Яка друга фракція? Яка друга фракція? "Батьківщина". Від двох фракцій – "Батьківщини" і "Самопомочі" – з заявкою на перерву. Вони готові її замінити виступом, чи реальна перерва?

Отже, ми домовилися, що обидві фракції – "Самопоміч" і "Батьківщина" – не будуть брати реальної перерви, а просто виступлять з заявою. хочу з вами порадитися. Вони зараз виступлять із заявою і, колеги, я прошу заходити в зал,

Отже, готові до виступу? Готові. Будь ласка, три хвилини виступ і продовжуємо нашу роботу. Олег Березюк, три хвилини. Вельмишановні пані і панове, повернулися з аграрного форуму. Такої злості і ненависті, і недовіри, яку депутати від "Самопомочі", "Батьківщини" і "Народного фронту" відчули на цьому форумі, давно вже не було.

Люди, які не проти, щоб в Україні, і хотіли б, щоб в Україні розвивалася переробна промисловість агропромислової продукції, але не способом забирання з кишені селянина грошей. Тому депутати аграрного комітету сьогодні зібралися, зареєстрували закон 7403, який виправляє цю ганебну ситуацію, коли олігархат просто тупо забирає гроші в селян і просить Голову Верховної Ради сьогодні внести це питання для включення у порядок денний. Тільки для того, щоб комітет міг його розглянути, податковий комітет, аграрний комітет і в четвер ця ганебна помилка знущання селянина в Україні була виправлена Верховною Радою. Колеги, я почув виступ. Час не передається. Колеги, всі законопроекти, які реєструються автоматично пропонується включати у порядок денний сесії. Отже, я прошу секретаріат Верховної Ради дати мені законопроект, про який йшла мова, і думаю, що немає жодних труднощів запропонувати залу включити у порядок денний сесії, а зал вже визначиться шляхом голосування. Зрозуміло з цим, так. Отже, колеги, ми переходимо до наступного питання блоку паливно-енергетичного комплексу. Комітет пропонує, щоб наступним питанням з блоку ми розглянули проект Закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (щодо заборони встановлення загальнобудинкових лічильників споживачам природного газу). Це 6277 і 5722-депутатський. І, колеги, в мене є пропозиція, щоб ми підтримали його розгляд за скороченою процедурою і я прошу всіх змобілізуватись, і я прошу підтримати дану пропозицію, ми продовжуємо блок паливно-енергетичного комплексу. Прошу проголосувати і прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати.

Немає волі залу за скорочену процедуру. Тому ми будемо розглядати… Ще раз пропонує автор законопроекту. Я поставлю ще раз. Ви працюйте зі своєю фракцією. Я ще раз поставлю пропозицію. Отже, хто підтримує розгляд за скороченою процедурою, прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

Ми переходимо до розгляду проекту Закону 6277 і 5722-д. І я запрошую до доповіді народного депутата України Капліна Сергія Миколайовича. Будь ласка.

Зараз ми будемо розглядати законопроект, до якого має відношення, практично, кожен ваш виборець. Підкреслюю: мільйони українців зараз чекають, аби ми врегулювати порядок встановлення, перше – загальнобудинкових лічильників, друге – індивідуальних лічильників. Ми повинні разом з вами відкинути всі без винятку політичні моменти. Всі, без винятку українські громадяни зараз можуть позбутися, фактично, геноциду з боку газових компаній, які у насильницький спосіб приходять у двори ваших виборців, дорогі колеги, встановлюють абсолютно незаконно, не запитуючи наших громадян, загальнобудинкові лічильники. Наслідком цього є неймовірна несправедливість: людина, яка споживає обмаль газу за таких умов сплачує за того, хто перебирає відповідний ліміт, фактично, бідна людина платить за багату людину. Протягом останніх кількох років наша команда в усіх без винятку областях країни, у великих, невеликих містах боролося разом з народними депутатами, яких у мажоритарний спосіб обирали в цих регіонах, проти цього свавілля. І я хочу подякувати зараз абсолютно всіх нардепам з всіх без винятку фракцій, які долучалися до такої боротьби, часто-густо нам вдавалося зупинити газову мафію, яка всупереч здоровій логіці, яка всупереч Конституції, чинному законодавству і головне – по бажанню людей намагалася у насильницький, незаконний спосіб встановити такий лічильник. Я хочу подякувати громадським рухам, громадським організаціям, азом з нами перемагали і зупиняли цю газову мафію. Друге. На розгляд у парламенті сьогодні пропонується два законопроекти. Ми готові до будь-яких компромісів аби норма про те, що без згоди 10 відсотків мешканців будинку, була тут реалізована і проголосована депутатами Верховної Ради України. Ми готові до будь-яких компромісів аж до зняття нашого варіанту законопроекту аби норма про продовження можливості встановлення силами і за кошт газових компаній індивідуальних лічильників була продовжена до 2021 року. Я хочу ще раз наголосити, пенсіонери, робітники, прості звичайні українці дивлять цей ефір телеканал "Рада" і сподіваються на те, що тут сьогодні буде результативне голосування. Ми протягом останнього року у підтримку даного законопроекту зібрали майже півмільйона підписів. Я хочу окремо подякувати мешканцям Одеси, Миколаєва, міста Полтави, Вінниці, Львова, мешканцям всієї країни, які долучилися до цієї боротьби. Цьому передувала неймовірно важка складна кропітка робота. Люди однозначно і категорично висловилися у підтримку даного законопроекту. Я усвідомлюю, що зараз у залі не достатньо народних депутатів для того, щоб це рішення прийняти. Я вже бачу, як лідери окремих політичних сил дають команду не голосувати через те, що цей законопроект внесений народним депутатом Капліним. Ми готові на будь-які компроміси, зокрема на голосування законопроекту, який внесений групою народних депутатів тільки для того, аби люди сьогодні отримали справедливість, отримали можливість фактично прибрати свавілля газової мафії, яка орудує протягом тривалого часу у наших дворах. Я звертаюся до лідерів фракцій від імені ваших виборців. Ви маєте сьогодні за той час, який лишився до розгляду законопроекту, мобілізувати весь тут присутній

на яке чекають наші з вами співвітчизники, ваші виборці. Це один із низки законопроектів, розроблений Соціалістичною партією, Соціал-демократичною партією і Федерацією профспілок України, і який має навести абсолютний порядок на ринку обліку газу, постачання води, тепла, і який фактично має захистити інтереси простих пересічних українців. Цей законопроект сприятиме демонополізації, фактично деолігархізації. Це законопроект один з тих, який дозволить добитися справедливості, яка, на жаль, сьогодні потурається. Ми сьогодні разом з вами маєм знайти сили, проявити відповідну політичну волю і добитися відповідних рішень. Дякую за увагу. Веде засідання заступник

Дякую. Прошу, відповідайте. Я абсолютно погоджуюся з тезою про наявність відповідної проблеми. Більше того, на сьогодні ми маємо крім питань, піднятих безпосередньо вами, інші важливі питання. Зокрема надзвичайно важливий акцент з приводу тих коштів, які в тарифі призначалися безпосередньо компаніям, які постачали газ і які мали бути направлені на забезпечення лічильниками наших громадян. Ми знаємо з вами, я думаю, ще пізніше колега Кужель підтвердить цю інформацію, дасть більш детальне роз'яснення, що величезний масив грошей сьогодні був фактично направлений не на встановлення лічильників, а виведення в офшори, на фінансування зокрема політичних партій, окремих політичних партій. І це, до речі, не тільки проблема в частині забезпечення населення газом. Це є проблема, пов'язана так само з "Укртелекомом" і поведінкою окремих олігархів, які вчора володіли компаніями. Що відбулося фактично? Фактично у наших бабусь забрали стаціонарний телефон і забрали дротове радіо, а потім віддали цю компанію назад державі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наступною прошу до слова народного депутата Войціцьку. Дякую, пані головуюча. Вікторія Войціцька, "Об'єднання "Самопоміч". У мене питання до свого колеги. Ми прекрасно з вами знаємо, що сьогодні ринок споживання газу населенням є монополізованим. І монополістом цим є пан Фірташ. Ми прекрасно знаємо, що так званий незалежний регулятор насправді своєю бездіяльністю підтримує злочинну політику, яку сповідають облгази Фірташа по відношенню до споживача через те, що вони вимагають встановлення саме побудинкових лічильників. Як ви відноситесь до тієї думки, щоб в законопроекті чітко закріпити, що тільки за умови, що всі співвласники будинку дають згоду на встановлення загальнобудинкового лічильника? Ні за яких інших обставин облгази не будуть мати права нав'язувати людям газові колгоспи. Це є абсолютно неприпустимим і це є несправедливим щодо українців.

І я хочу офіційно заявити, що для Соціал-демократичної партії, Соціалістичної партії, партій, які приєднались до нашого блоку, немає більших олігархів або менших олігархів. Ми виступаємо за повну деолігархізацію української політики, ми виступаємо за повну демонополізацію і деолігархізацію української економіки. І запевняю вас, що ми стоїмо твердо на позиції, що олігархію як таку потрібно прибрати на рівні норм Конституції і заборонити одноосібно крупним власникам фактично тримати в руках цілі сектори економіки! Ми на цьому стоїмо і стояти будемо. І не маю абсолютно ніякого сумніву, що в наступному парламенті буде потужна ліва фракція. Фактично у наступному парламенті з'явиться справжній адвокат простих людей, який захищатиме позиції і інтереси простих людей у кожному, без винятку, законопроекті. Норма, яка… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Можете сідати на місце. Ми переходимо до співдоповіді. Я запрошую до слова першого заступника голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки народного депутата Олександра Домбровського. Прошу. Шановні колеги, шановні народні депутати, до нашого комітету протягом тривалого часу надходять численні скарги від громадян України у зв'язку із встановленням лічильників у багатоповерхових будинках, які мають безпосереднє відношення до колективного споживання. Така ситуація склалася у зв'язку з тим, що у Законі України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" не визначено, які саме лічильники мають бути встановлені індивідуальні чи загальнобудинкові. Користуючись такою правовою невизначеністю, суб'єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідні території, почали масово встановлювати у багатоквартирних будинках загальнобудинкові лічильники газу. Народними депутатами України було підготовлено 4 4 законопроекти. Я хочу підкреслити, 4 законопроекти, а саме: 5722 (автори: Бабак, Підлісецький), 6277 (автор – Каплін, який тільки що доповідав), 6277-1 (автори: Батенко та інші народні депутати), 6306 (автор – Мельник). Наш комітет на своєму засідання 21 червня 2017 року розглянув всі ці 4 законопроекти. За результатами обговорення члени комітету доручили підкомітету з питань газопостачання підготувати узагальнюючий один законопроект, у якому врахувати всі висловлені зауваження народних депутатів до розглянутих законопроектів за номерами 5722, 6277, 6277-1, 6306, взявши за основу основні положення законопроекту 5722. Підкомітет підготував доопрацьований законопроект, в реакції якого більш чітко визначається, що загальнобудинковий лічильник газу може бути встановлений лише за згодою співвласників багатоповерхового будинку. Передбачається можливість самостійного встановлення індивідуальних лічильників газу побутовими споживачами з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за природний газ оператором газорозподільчих мереж. Встановлюється заборона для операторів газорозподільчих мереж щодо припинення постачання газу у багатоповерховий будинок у разі ненадання співвласниками такого будинку згоди на встановлення загальнобудинкового лічильника газу. Змінюється термін встановлення індивідуальних лічильників газу з 1 січня 2018 року до 1 січня 2021. Зазначається, що суб'єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території зобов'язані забезпечити встановлення саме індивідуальних лічильників газу, Передбачається механізм встановлення індивідуальних лічильників газу для малозабезпечених громадян, які отримують субсидії та інші соціальні виплати виплати в незалежності від наявності у них загальнобудинкового лічильника. Наш комітет на своєму засіданні 6 грудня 2017 року розглянув доопрацьований проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" та прийняв рішення, що врахована переважна більшість норм законопроектів (реєстраційні номери 5722, 6277, 6277-1 і 6306). Доопрацьований законопроект зареєстрований за номером 5722д. Тому… Та на підставі статті 93 і 110 Регламенту Верховної Ради України та статті 12, 15 і 16 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" комітет прийняв рішення внести його на розгляд та рекомендувати за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроект 5722. Я просив би це рішення комітету підтримати, а відповідно не підтримувати законопроект, який тільки що прозвучав, тому що його ключові норми враховані в законопроекті 5722-д. Дякую за увагу. Дякую. Залишайтеся на місці. Будь ласка, прошу записатися для запитань до доповідача.

Ну, по-перше, я хотів би сказати про перший закон, він немає нічого спільного взагалі от з лозунгами революціонера Капліна, і тому я за цей закон взагалі не хочу говорити. А вас зараз хочу попросити під стенограму замінити і додати пункт 3.2: "Побутові споживачі населення можуть самостійно забезпечити встановлення приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників), в скобках, з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за природний газ суб'єкту господарювання, що здійснює розподіл природного газу на відповідній території".

я хотів би звернути увагу, що зараз ми розглядаємо законопроект 6277 народного депутата Капліна. Я ще раз підкреслюю, що на засіданні комітету ми розглядали два рази чотири законопроекти, в тому числі той, який ми зараз розглядаємо. Комітет прийняв рішення прийняти за основу законопроект 5722 після доопрацювання 5722-д, який ми пропонуємо прийняти за основу, в якому врахована та норма, про яку ви тільки що сказали, тому що я її зачитував дослівно. Якщо у вас буде бажання внести якісь корективи, то, якщо ми проголосуємо 5722-д в першому читанні за основу, між першим і другим читанням ми внесемо вашу корективу, і потім під час другого читання ми його проголосуємо.

І, на жаль, сьогодні звучить піар однієї політичної сили, коли люди мерзнуть в будинках, коли треба цей законопроект приймати. Тому я пропоную перейти до голосування законопроекту 5722 і припинити займатися популізмом. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу дати відповідь.

Я б на місці окремих народних депутатів, які представляють цілу фракцію, а не двох народних депутатів, як ми з Олександром Сугоняко, який зараз в тому почав би краще захищати інтереси тих людей, які страждали від того, що це питання не піднімалося. Ми зібрали півмільйона підписів, я об'їхав більше 70 міст країни, щоб мобілізувати людей і добитися, щоб це питання стояло, щоб народився альтернативний законопроект, який ми приймемо. З приводу того чи я революціонер? Так, я революціонер і я буду добиватися аби, зокрема, в парламенті відбулася справжня революція, щоб сюди прийшли демократичні сили, які б представляли простих людей, а не олігархію. Так, я революціонер, я революціонер, я буду добиватися, щоб в парламенті виконувався регламент. Так, я революціонер, я буду добиватися, щоб знову на площі виходили нардепи, а не ходили щурячими переходами і тікали від простих людей, Так, я – революціонер,

Дякую. Шановні колеги, шановні українці! Вікторія Войціцька, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Зараз ми, дійсно, розглядаємо дуже важливий законопроект, який стосується кожного українця, у своєму житті використовує газ, в тому числі для опалення оселені, в тому числі для приготування їжі. На сьогоднішній день у нас склалася ситуація, коли 70 відсотків цього ринку контролює один олігарх Фірташ. І саме цей олігарх викручує людям руки, при чому він використовує якраз норми діючого законодавства, який вимагає встановлення обліку, системи обліку до 1 січня 2018 року. Що при цьому відбувається? Людей абсолютно системно під наглядом відповідним і за згодою енергетичного регулятора НКРЕКП, який повністю підконтрольний якраз Президенту Порошенку встановлює побудинкові лічильники, це є абсолютно неприпустимим. Що при цьому відбувається? Ми знаємо, що на сьогоднішній день близько 3,5 мільйонів домогосподарств вони, на жаль, не мають системи обліку і люди стикаються з проблемою, а де знайти правду, і де знайти справедливість. На робочій групі в моєму комітеті стосовно газорозподільчих мереж, які до нещодавнього часу, до речі, державної власності Фірташ використовував абсолютно безкоштовно, і представники облгазів, і представники енергетичного регулятора абсолютно зухвало розповідали про те, що хай лічильники люди самі встановлюють або співфінансування разом із місцевою владою, але точно не за наш рахунок. Але хочу нагадати, що ще з 2012 року були затверджені норми, інвестиційні програми, які передбачали встановлення відповідної системи обліку. Тому ми закликаємо підтримати законопроект депутатський. В той самий час ми хочемо звернути вашу увагу, що неприпустимо підтримувати норму, яка каже про те, що має бути співфінансування. Ніякого спів фінансування! Встановлення лічильників має відбуватися тільки за рахунок облгазів. Якщо облгази витратили всі ті сотні, якщо не мільярди гривень, які витягнули з кишень українців на своє власне збагачення, нехай повертають ці гроші. Енергетичний регулятор відмовляється проводити інвентаризацію відповідних інвестиційних програм. Це має бути наша спільна з вами в парламенті вимога до регулятора: провести обов'язкову інвентаризацію всіх інвестиційних програм і з'ясувати, куди пішли гроші українців, які всі ці роки абсолютно сумлінно платили їм за ті послуги, які вони не отримали. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Олега Ляшка від Радикальної партії Олега Ляшка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Чому монополісти, постачальники комунальних послуг, так наполегливо намагаються перекласти на плечі споживачів-українців, мільйонів людей, які які не мають можливості ставити за свій рахунок лічильники, тим не менше, вони намагаються це зробити чи ставлять загальнобудинкові лічильники замість того, щоб ставити індивідуальні на кожну квартиру? З однієї причини: тому що так легше красти – списувати газ на людей, який вони не споживали, списувати на споживачів послуги, які вони вони не отримали, і при цьому набивати кишені за рахунок ненаданих послуг. Тому ми категорично підтримуємо і голосували за відповідний законопроект, щоб лічильники обліку газу, води, тепла, будь-які інші лічильники ставилися індивідуально на кожну квартиру, а не на стояк будинку, і потім, незалежно від того, скільки людина споживає, середнє арифметичне по будинку рахують і виставляють всім однакові платежі. Це називається "грабіж серед білого дня". Ми категорично цього не підтримуємо і ми наполягаємо на тому, що лічильники мають ставитися або за кошти облгазів, або за кошти державного або за кошти державного бюджету. Це дасть можливість економії газу і головне, дасть можливість менше платити за тарифи, тому що людина буде сплачувати лише за ту комунальну послугу, яку вона спожила. І друге, ключове для зниження тарифів – це енергонезалежність країни, зниження енергозатратності Сьогодні у нас комунальне господарство абсолютно зношене. За... при радянській владі ставили котельну посеред міста, поки батарея нагріється в квартирі 5 кілометрів труб гріють, ніхто того газу не рахував, бо все було в округ ничейное, все вокруг було народне. Сьогодні, коли прийшов час рахувати, мають бути енергоощадливі технології. На жаль, що ми бачимо? У бюджеті на наступний рік більше 70 мільярдів гривень на субсидії – фактично консервація бідності і годування олігархів, які є власниками теплокомунернерго, і менше мільярда гривень на енергоспоживанні і зниження енергозатратності. Ми наполягаємо, щоб кошти спрямовувати на підвищення енергоефективності, на зменшення споживання енергоносіїв. Для цього треба державна програма масштабної реконструкції котелень, теплотрас, заміна за кошти державного бюджету, людям давати безпроцентні позики на заміну вікон, дверей для того, щоб зменшити енергоспоживання. щоб зменшити енергоспоживання. Виграє держава – виграють споживачі. Ну, і ключове – це збільшення видобутку власного газу, власного вугілля, не російське вугілля купувати, не так званий імпортний газ, а, насправді, російський газ купувати, а більше видобувати свого газу, свого вугілля. Це робочі місця для наших

Тут один "ліворуціонер" з Полтавщини переді мною кричав про соціальну справедливість, про яку бореться його "ліворухстична" Це те, що називається "відрижка комунізму" чи що? Але я скажу про друге. Головне, щоб ми в цьому законі не забули про тих людей, які вже поставили собі лічильники. От насправді, половина населення на сьогоднішній день уже поставила собі лічильники. Індивідуально. І от важливо, щоб в законі ми передбачили якраз той момент, щоб в майбутньому ці люди не залишились сам на сам інвестували в енергетичну компанію, інвестували в іншу компанію. Мабуть, потрібно передбачити такі механізми, які дадуть можливість компенсувати в подальшому і передбачити цю компенсацію за рахунок якраз енергетичних компаній. І це, мабуть, буде тоді соціальна справедливість. Але є основні моменти. Знаєте, коли ми у цій залі говоримо комуняцькими лозунгами, слухаємо оцей комуняцький шабаш, мабуть, це не прикрашає Верховну Раду. Кричати і робити – це різні речі. І тому я закликаю, от, на жаль, я не бачу зараз все ж таки голосів за цей закон, він він вкрай необхідний Українській державі, він вкрай необхідний українським людям, якраз тим простим людям. На жаль, сьогодні, мабуть, на нього не знайдеться голосів. Але я закликаю до всіх народних депутатів, які знаходяться в кулуарах, які знаходяться поряд в Верховній Раді: будь ласка, поверніться! Поверніться тому, що… ну, по-перше, сьогодні свято, і ми повинні зробити добре українському народові, от простому українцеві, якраз проголосувавши за цей закон чесно, відверто і з правильним поглядом у майбутнє. Не ліворуцьким поглядом – це минуле, ми це вже пройшли. Комуняки не будуть правити Україною, а їхні виродки – тим більше. Дякую.

Колеги народні депутати, і знову нас з вами змушує влада розгрібати завали за їх безвідповідальність та корупцію. Минулого тижня ми приймали законопроект та надали Президенту право призначати комісіонерів НКРЕКП. І створивши такий небезпечний прецедент, майже зруйнувавши реформу так званого в лапках "незалежного регулятора", зараз ми розгрібаємо за облгазами, які отримали кошти на лічильники ще 2012 року, тому що люди платили, і всі категорії споживачів сплачували за природний газ однакову ціну. І у структурі тарифу на послуги газопостачання було передбачено цю інвестиційну складову, не встановлено лічильники. І питання: а чому ж не всі споживачі в результаті отримали індивідуальний облік, а їх зараз заганяють в ці газові колгоспи? І питання точно не з вини споживача. А інше питання, чому Президент замість того, щоб зруйнувати монополії, які він повинен і обіцяв зробити, він їх, получається, очолює, тому що це все кришується на найвищому рівні. Питання: я сподіваюся, Верховна Рада проголосує цей законопроект, тому що це грозить тим, що люди у новорічну ніч просто отримають собі Новий рік без газу. І ми от вчора, вчора були в Сумах, де з колегами проводили виробничу нараду, сьогодні повернулися. в нас є рішення Сумської міської ради, яка просто на сесію збиралася позачергову. І сумчани пишуть, що представники ПАТ "Сумигаз" публічно заявили, що з 1 січня 18 року "Сумигаз" у випадку відмови мешканців від встановлення загальнобудинкового лічильника припинять постачання природного газу до 134 багатоквартирних будинків на території міста Суми. Це слава Богу, що мер разом з депутатами зібралися, прийняли, заборонили "Сумигаз" це робити. Однак я думаю, що ми на законодавчому рівні це повинні зробити і продовжити термін встановлення саме індивідуальних лічильників, тому що філософія, яку підтримує "Батьківщина", я сподіваюся, ви підтримуєте, людина повинна платити за те, що спожила. Не за те, що там її, я не знаю, сусіди там холодець варять чи самогонку варять, як у нас дуже часто буває. А за те, що вони саме спожили і ті люди, які економлять і їх коли змушують платити такі великі платіжки, я думаю, що це обурює всіх, всіх громадян України. І де влада, це влада. Безвідповідальність влади, яку знову ми з вами прикриваємо. Ми вже сказали, коли був проект про комерційний облік стосовно теплових лічильників, води. Там також неврегульована ця ситуація. Також ставлять загальнобудинковий лічильник, обладнують два дома, два будинки і нараховують на людей. І ми згідні з тими колегами, які кажуть, що жодного механізму співфінансування не повинно бути. Люди вже за це заплатили, дайте їм їх індивідуальні лічильники. І більш за це, я вважаю, що ми не просто повинні прикрити оцю корупцію і не дозволити її. Ми повинні провести аудит тих інвестиційних програм для того, щоб подивитись, а куди були витрачені ці кошти? І якщо кошти витрачались неефективно, ліцензій для цих газопостачальних компаній повинні бути позбавлені. 30 секунд, будь ласка. РЯБЧИН О.М. І повинен прийти дійсно гідний власник, який… ефективний інвестор, який повинен виконувати всі свої зобов'язання перед людьми. І що ми будемо далі робити? А далі ми будемо голосувати за ті ж самі проблеми, які є на ринку електричної енергії, на ринку теплової енергії, субсидії будемо мільярдні добавляти. Не будемо інвестувати ні в енергозбереження для того, щоб у людей платіжки знизились і для того, щоб вони отримували комфортну послугу. Фракція "Батьківщина" підтримує цей закон Дякую вам. І заключний виступ від фракцій. Від "Блоку Петра Порошенка" Сугоняко. Мельник, Мельник, будь ласка, "Блок Петра Порошенка". Мельник, фракція вирішує самостійно. Мельник. Шановний Голово, шановні колеги! Ну, по-перше, дійсно велике прохання підтримати законопроект 5722 (доопрацьований). Комітетом проведено велику роботу. Практично в цьому законопроекті враховані всі основні пропозиції, які подані були народними депутатами. Ради справедливості, я хотів би зазначити, що до цієї проблеми "велику руку приложило" профільне міністерство, а не тільки монополісти, яке визначило дату становлення комерційного обліку. І таким чином перевагу НКРЕКП почало надавати програмі на встановлення побудинкових лічильників. У чому суть проблеми? Сьогодні затверджено дві програми. Більшість облгазів роблять таким чином: якщо у будинку встановлено біля 70 відсотків поквартирних лічильників, вони довстановлюють поквартирні за рахунок першої програми. Якщо навпаки, ставлять побудинковий лічильник. І велика проблема у тому, що залишились люди, які не могли встановити лічильники, або ті, хто не бажає. Інша проблема: багато в квартирах фактично проживають люди, а вони не прописані. І потім різниця між побудинковим лічильником і сумою поквартирних лягає на фактично прописаних людей, і люди, особливо пенсіонери, несуть основну нагрузку цих платежів. Якщо ж люди відмовляються від побудинкового лічильника, тоді застосовується подвійна норма. І я можу сказати, що у місті Хмельницькому є вже два таких будинки. Тому величезна напруга була створена. Я дуже прошу підтримати доопрацьований законопроект, який практично вирішує, дає алгоритм вирішення цьому питанню. Дякую. Колеги, я хочу сказати, зараз ще буде від групи "Відродження", потім від народних депутатів і аж потім заключне слово пан Домбровський. І автору теж буде хвилина заключне слово.

колеги, проблема нагальна і ми це бачимо по прийомах громадян у місті Харкові. Дуже багато харків'ян зіткнулися з цими проблемами, коли лічильник на дому робить зовсім іншими платіжки для людей, які раніше сплачували нормальні менші суми. Тому я хотів би сказати, що треба підтримувати цю ініціативу і нарешті припинити грабувати людей. Але при цьому нам потрібно також з вами розглянути і питання про дофінансування програм, які пов'язані з встановленням лічильників поквартирних. підтримати громадян України задля того, щоб вони платили справедливі ціни на тарифи. На жаль, сьогодні без встановлення поквартирних лічильників люди сьогодні не знають, за що сплачують. Тому давайте повернемося також до питання до фінансування таких програм. Дякую. Дякую вам. Отже, від фракції і груп виступи завершені. Зараз 9 хвилин від народних депутатів. Я прошу взяти участь в записі "виступи від народних депутатів". Прошу провести запис, прошу записатись, будь ласка. Купрій Віталій Миколайович передає слово для виступу Батенку Тарасу. Шановний пане Голово Верховної Ради! Шановні народні депутати! Я думаю, що напередодні нового року, католицького Різдва і нашого православного Різдва, яке нас всіх консолідує ми повинні прийняти цей закон заради людей, а не заради популістів, тому що, я ще раз хочу нагадати, що я теж є представник політичної партії, Українського об'єднання патріотів "УКРОП". Але ми як системна, опозиційна партія, а непопулістична, відкликали свій законопроект і ці законопроекти свої відкликали представники інших політичних партій, які є в парламенті ми підписалися під єдиним законопроектом, який я прошу сьогодні поставити на голосування, як рішення, Комітету Верховної Ради з палива та енергетики, пане Голово Верховної Ради, за основу і в цілому, тому що сьогодні випадки відрізання споживачів, які просять тільки для підігріву води газ набувають масових випадків по Україні. Питання в Сумах, ми тільки що виходили на прес-центр, сумчани приїжджали. Відрізання газу набрало масового порядку, люди виходять на вулицю, пікетують і перекривають вулиці. Ми йдемо в суди, ми виграємо ці суди. І суди дають прекрасну практику, вони встановлюють… ми виграємо апеляційну інстанцію. Суди встановлюють, що нарахування газу за показниками загальнобудинкових лічильників визнано незаконними. Тому, шановні колеги, ми чітко повинні прописати цю процедуру про те, що загальнобудинковий лічильник газу може бути встановлений лише за згодою співвласників багатоквартирних будинків. Встановлюється заборона для операторів газорозподільних мереж в цьому законопроекті щодо припинення постачання газу у разі ненадання співвласникам такого будинку згоди на встановлення. І змінюється термін встановлення індивідуальних лічильників, що є найбільш принциповим в цьому законопроекті газу з 1 січня 2018 року до 1 січня 2021 року. Тому, шановні колеги, я хочу вас всіх, щоб ви консолідовано в цьому залі представники партій і фракцій, депутатських груп і просто депутати-мажоритарщики, які потім будуть повертатися в свої округи і дивитися людям в очі, дайте людям шанс надію на тепло, на право мати індивідуальні лічильники. Заберіть це право козиряння і зухвалість поведінки в наших газових монополістів і підтримайте законопроект 5722-д в редакції комітету за основу і в цілому. Дякую за увагу. Зараз 6 хвилин надається народному депутату Галасюку, якому передають слово його колеги Рибалка і Кириченко. Будь ласка. Шановна пані Головуюча, шановні колеги народні депутати. Зниження комунальних тарифів і недопущення їх підвищення – це одне з головних завдань державної політики яке сьогодні треба ставити. Бо який сенс від підвищення соціальних стандартів, коли ціни зростають швидше, ніж доходи громадян. Це категорично неприйнятно. Сьогодні треба вирішувати саме коріння проблеми високих тарифів, а не просто бити по хвастах. Для того, щоб це зробити, треба робити не те, що сьогодні передбачено в бюджеті: 70 мільярдів гривень на субсидії і менше мільярда гривень на енергомодернізацію. Це абсолютно неприпустимо. Це консервує існуючу ситуацію. Шановні колеги, подивіться, що таке 70 мільярдів субсидій? З одного боку, це залежність громадян від держави. Та люди працюють, вони заробляють, вони повинні отримувати гідну заробітну платню і доходи, а не сидіти на якихось субсидіях від держави ніби це подачки. Це неправильно. Це з моральної і і психологічної точки зору неправильно, вже не кажучи про економічну. Економічний вимір – це є перекладання кишень з державного бюджету України, це наші з вами податки, в кишені олігархів. Чому? Тому що ці субсидії, вони не зменшують енергоспоживання, вони не запроваджують нові технології, вони просто перерозподіляють наші з вами кошти на користь сировинних олігархів, це абсолютно неправильно і через це неможливо знизити тарифи. Для того, щоб знизити тарифи, потрібно передбачити масштабні кошти, в тому числі у державному бюджеті на енергомодернізацію. Ми з Олегом Ляшком, з командою однодумців, внесли законопроект, який передбачає, що мінімум 10 відсотків від тієї суми, яка йде на субсидії, має спрямовуватися на енергомодернізацію країни. І таким чином три, п'ять років зможемо подолати те ярмо, в якому сьогодні опинилися всі українські громадяни, і це реально дозволить суттєво знизити комунальні тарифи. Більше того, згадайте законодавство про енергосервісні контракти, які ми пропонували ще з 2014 року, які парламент прийняв прийняв у 2015 році. Ми дуже вдячні всім фракціям і групам, хто підтримали законодавство про енергомодернізацію, яке запропоновано командою Радикальної партії, воно дозволяє 85 тисяч бюджетних установ, шкіл, лікарень, дитячих садочків, університетів провести там утоплення стін, поміняти вікна, поміняти двері, поміняти котли, скоротити енергоспоживання на 30, а Це дозволяє в масштабі країни зекономити мільярд кубометрів газу на рік, не купувати його за кордоном за долари, за євро, не переплачувати за це, воно дозволяє зробити, щоб наші з вами діти були в теплі, були в безпеці і при цьому буде економія пряма, і місцевих бюджетів, і державного бюджету. Більше того, для реалізації цієї програми не потрібно жодної копійки бюджетних капіталовкладень, адже мова йде повністю про приватні інвестиції. І нещодавно Держенергоефективності звітувало на парламентському круглому столі, який ми зорганізовували, ця програма вже почала працювати, вже підписані перші сотні таких контрактів по всій Україні, наступного року буде масштабний розвиток. Це створення нового ринку, нового попиту для машинобудівної галузі, це створення десятків тисяч нових робочих місць. Тобто маємо енергонезалежність, нові робочі місця для українців і стимули для розвитку промисловості. Це те, що треба робити, паралельно з цим треба збільшувати видобуток з наших енергоресурсів українського газу і вугілля, не імпортувати його за кордоном. Минулого року Україна, при тому що маємо своє вугілля і газ, з-за кордону енергоносіїв цих майже на 4 мільярди доларів США. Вдумайтесь, майже на чотири мільярди доларів США ми підтримали видобувну промисловість інших країн, це все абсолютно неправильно. Саме тому ми запропонували, і ми дуже вдячні за підтримку парламенту, проведення стимулюючих норм і 6 відсотків, починаючи з 1 січня наступного року, таку політику треба проводити. Більше того, шановні колеги, я хочу продемонструвати вам дуже важливий слайд для того щоб пояснити, чому така політика принципово правильна. Покажіть, будь ласка, слайд, чому надзвичайно важливо якомога швидше прийняти Закон в цілому "Купуй українське, плати українцям". Подивіться, будь ласка, на екран, коли ми платимо з українського бюджету, а як казала Маргарет Тетчер: "Немає коштів бюджету, є кошти платників податків". Коли ми з вами гривню платимо за імпортну продукцію, то в бюджет повертається нуль у вигляді прямих податків від іноземного виробника, коли ми платимо українському виробнику, то на на першому колі оподаткування у бюджет повертається сім копійок прямих податків: податок на прибуток, на доходи фізичних осіб, на землю і так далі. Більше того, українське підприємство машинобудівне платить вісім копійок з гривні заробітну платню українцям, це означає створення робочих місць, це означає платоспроможний попит, попит з домогосподарств формує 70 відсотків економіки країни. Тому подивіться, тільки на першому кроці 15 копійок з гривні повертається в українську економіку, працюй на її розвиток. Коли купуємо закордонну продукцію нуль податків отримає наш бюджет. Більше того, треба йти і побиратися у Міжнародного валютного фонду в інших кредиторів і їм платити в середньому 4 відсотки річних, середня ставка по валютних запозиченнях України. Тобто заплативши гривню за імпортну продукцію ще 4 копійки щороку за це розплачуватись. Тому "Купуй українське, плати українцям" – це не просто закон, це ідеологія

Я дуже прошу не перебивати мене! Закон "Купуй українське" ми будемо обговорювати зі слайдами і таке інше. А зараз мова йде про абсолютно законопроект інший. І тому я прошу і попереджаю шановного колегу Галасюка, що як тільки ви ще як тільки ви ще раз покажете слайд про "купуй українське" під час обговорення інших законів, ми будемо переривати, на жаль, обговорення. Дякую. І я дякую за зауваження, воно справедливе. Колеги, у нас тут є така колізія, що законопроект, який ми зараз обговорюємо, він був сформований так само, і, враховуючи позицію 57… 6722 – це законопроект народного депутата Бабак Олени, і вона вимагає слово зараз відносно того, що їй не дали можливості презентувати її законопроект, який так само є є доцільним. Дві хвилини, потім Сугоняко, якого згадували, дві хвилини, і вже підсумовуємо. Дуже дякую. 17:04:16 БАБАК А.В. Дуже дякую за надану можливість. Справа в тому, що члени фракції "Об'єднання "Самопоміч", Лев Підлісецький і я, були авторами закону, на основі якого було доопрацьований сьогодні в зал винесений закон – 5722 був закон, автором якого я є. Ситуація наступна, що сьогодні абсолютно просимо зал підтримати за основу закон 5722-д, але не голосувати його в цілому. Чому? Тому що сьогодні є зауваження до механізмів співфінансування в цьому законі. Не зазначено, що цей порядок визначається Кабінетом Міністрів, не зазначено, що це можуть бути окремі тарифи для споживачів, які вже мають лічильники і які не повинні сплачувати, наприклад,

у зал цей законопроект, який час свій… який чекав свого винесення. Прошу його… всім мобілізуватися і підтримати за основу. Але до другого читання абсолютно треба прийняти політично виважене рішення і економічно, і внести зміни до цього закону з урахуванням того, що є споживачі, які вже встановили за за свій рахунок лічильники, а є ті, яким ще потрібно встановлювати ці лічильники. Тому, шановні колеги, дякую комітету за напрацювання, але прошу підтримати закон лише в першому читанні і до другого підготувати його більш ґрунтовно. Дякую.

Шановні друзі, нещодавно два тижні тому, це моя відповідь правим, бо згадали політичну силу, я був на з'їзді соціал-демократів і соціалістів в Лісабоні в Португалії. І, до речі, щоб ви... хочу нагадати, що в Європарламенті, куди ми начебто йдемо, Соціал-демократична фракція – це друга по чисельності. І ті країни найбільш розвинуті, там саме, де є при владі соціал-демократичні партії – Норвегія, Швеція, Фінляндія. Радикальних партій нема, от. Але я не про це, я дійсно вважаю, що треба оставити політичні емоції, треба дійсно казати по суті. І я, як завжди, минулого тижня об'їхав весь свій округ, села, десятки сіл, міст і не тільки свій, Сумщина. І дійсно питання газових лічильників, питання обліку газу – це найбільш хвилює тисячі людей, це те, що збурює, це те, що виводить на протести. І установка індивідуальних лічильників – це питання сьогодення, це найбільш важливе питання, яке дійсно треба вирішити, відклавши дійсно емоції і різні політичні погляди. Тому є прохання підтримати той законопроект, як і запропонував Сергій Николаевич Каплін. Дякую. Дякую. Отже, виступи від народних депутатів завершені. Зараз заключні два виступи, після того переходимо до голосування. Тому я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Спочатку автор – Сергій Каплін, дві хвилини. дві хвилини. Три хвилини – Каплін і потім Домбровський – заключне слово, і переходимо до прийнятті рішення. Будь ласка. 17:08:12 КАПЛІН С.М. Я хотів би зараз звернутися не до народних депутатів України. Я хотів би звернутися до десятків мільйонів наших співгромадян, які в очікуванні справедливості у цьому залі, може, вперше за останні роки чекають від кожного тут присутнього нардепа за народне голосування, за те, що вимагає народ, за е, що вимагає простий, звичайний, пересічний громадянин. А він вимагає справедливості. Він не хоче платити двічі, він не хоче платити тричі і головне – він не хоче і не повинен платити за багату людину, яка живе у сусідньому під'їзді. Він не хоче платити олігархам знову. Він не хоче фінансувати у такий спосіб проолігархічні фракції у Верховній Раді України. Він хоче нарешті знову стати хазяїном у своїй країні. Тепер по мотивам виступів моїх дорогих колег. Про комуняк. У Європарламенті євросоціалісти, соціал-демократи і зелені разом складають…. Ви не праві, пане Сугоняко, не другу за чисельністю фракцію, перше за чисельністю фракцію. Європа в руках лівих, лівоцентристів. Саме тому такі країни як Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Великобританія дає… лейбористи, які захищають права трудящих. За рейтингом щастя на перших місцях. Саме тому там, де є соціалісти, європейські соціалісти і соціал-демократи найвища пенсія, найвища зарплата, найвищі соціальні стандарти. Саме тому там порядок, спокій і неймовірний професіоналізм у Верховній Раді, уряді і в адміністраціях президента. І ми всіма силами будемо добиватися. Як добиватися? Тільки з людьми. Чи був би законопроект про цю надзвичайно важливу справу, це надзвичайно важливе питання, якби не збурення людей, якби не мільйони, які вийшли на протести захищати своє право не платити за олігархів. Ні, не було. І люди це зробили, ми зібрали сотні тисяч підписів, провели зустрічі у сотнях будинків, у сотнях дворів по всій країні. І ми добилися, що сьогодні годину розглядаємо це важливе народне питання. І на кінець, мій дорогий колега Домбровський тут казав, що колись ми були лідерами по експорту газу навіть у Європу, в Росії. Це було в 70-х роках. А питання, чому? Та тому що власниками газових родовищ був народ, держава. І ми маємо добитися, щоб повернути такий статус-кво завтра. Ви поїдете в округ, у вас запитають люди, чи голосували ви за оцей закон? Я зроблю все, щоб подякувати кожному вашому виборцю, кожному з вас за те, що ви голосували… ГОЛОВУЮЧИЙ. Заключне слово голови комітету Домбровського Олександра Георгійовича. Скільки? Будь ласка, 1 хвилину. І, колеги, я прошу усіх запросити в зал, через хвилину ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу голів фракцій максимально змобілізувати особовий склад. Будь ласка, пане Олександр. 17:11:48 ДОМБРОВСЬКИЙ О.Г. Шановні народні депутати, шановні друзі, я хотів би без політичних емоцій і, значить, без політичних окрасів, але сказати по суті. Я думаю, що ця дискусія говорить про дуже одну важливу річ, що громадянин України в різних ситуаціях, в тому числі в питаннях тарифу, в тому числі в питаннях енергетичної безпеки дуже слабко захищений сьогодні. І сьогодні обговорюючи цю тему і приймаючи, голосуючи за законопроект дуже й дуже необхідний, ми робимо тільки один або перший крок. І це говорить про те, що парламент повинен набагато більше часу звертати на проблеми простих українців і їх захищати. політичні лозунги і говорити не політичними, там демагогічними і популістськими заявами, а конкретними кроками і конкретними законопроектами. І цей законопроект, до речі, я є свідком цього. Було чотири законопроекти, чотири ініціативи. І комітет відпрацював всі чотири. На жаль, об'єднались тільки три. Один законопроект пішов, як колись було сказано, своим путем. Тому я закликаю від імені комітету і прошу 7522 прийняти за основу в першому читанні. Ми його допрацюємо, врахуємо всі побажання і внесемо в зал для голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, колеги. Ми завершили обговорення. Я прошу зараз, ще раз переконливо прошу, колеги, усіх заходити в зал.

Але, для того, щоб ми змогли вийти на позитивне голосування, необхідно всіх запросити в зал і приготуватись до голосування. Переходимо до голосування? Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (щодо заборони встановлення загальнобудинкових лічильників споживачам природного газу) за пропозицією комітету, номер 5722-д за основу, Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. За основу. Уважно, кожен голос, прошу голосувати. Голосуємо, колеги, за основу. Прошу підтримати. Прошу підтримати, прошу голосувати.

Я поставлю на повернення. І я прошу всіх запросити в зал. Я прошу запросити в зал своїх колег народних депутатів. Я прошу голів фракцій запросити депутатів у зал, також і секретаріат Верховної Ради.

Колеги, зараз я поставлю на повернення. Я прошу займати робочі місця. Прошу всіх зайти у зал і зайняти робочі місця. Отже, можемо голосувати? Прошу змобілізуватись, усіх зайти у зал. І я ставлю пропозицію повернутись до голосування за проект закону шість… Прошу підтримати пропозицію повернутись до голосування. Прошу підтримати, прошу голосувати. Голосуємо, колеги. Кожен голос, уважно… Прошу уважно голосувати. Голосуємо. Прошу підтримати за повернення.

За-216 Я бачив, що ви натиснули не ту кнопку. Я поставлю ще раз, колеги. Я бачив… У нас у кількох секторах було "утримались", це люди, очевидно, не зорієнтувались. І у секторі "Народного фронту", і у секторі БПП було "утримались". Я прошу уважно голосувати. Я ще раз поставлю, але прошу зайняти робочі місця і прошу голосувати. І прошу запросити депутатів у залі, хто є кулуарах. Будь ласка, заходимо у зал. Прошу уважно брати участь у голосуванні. Заходіть, колеги. Заходіть і запросіть, кого немає у залі. Будь ласка, заходимо. Я прошу включити по фракціям, щоб фракції бачили, кого можна і треба запросити. "Блок Петра Порошенка" – 86, "Народний фронт" – 56, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 17, Радикальна партія – 13, "Батьківщина" – 8, "Воля народу" – 5 і партія "Відродження" – 5. прошу змобілізуватись і, наголошую, уважно голосувати. Готові, так? Колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Закону 5722. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Уважно! Кожен голос. Уважно голосуємо, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Останній раз, колеги, бракує 5 голосів. Колеги, я ставлю 3 рази всі законопроекти. Зараз я прошу всіх тих, хто полум'яно виступали, подзвонити колегам, кого немає і запросити в зал, нам не вистачає 5 голосів для прийняття рішення. Ні, ми виступати не будемо. Як тільки почнуться виступу з залу вийдуть чоловік 10-15, як мінімум. Я прошу запросити в зал депутатів. Прошу зайняти робочі місця. Отже, уважно, займіть робочі місця і поставте карточки, щоб під час голосування ваш голос був врахований.

Всі готові до голосування? Будь ласка, народні депутати, заходіть, хто в кулуарах. Я прошу зайти в зал, особливо голів фракцій. Готові, так? Отже, прошу усіх змобілізуватись, уважно брати участь в голосуванні, зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Закону 5722 щодо заборони встановлення загальнобудинкових лічильників споживачам природного газу. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги, уважно кожен голос. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо дуже уважно, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати. За-219 219. Немає голосів, колеги. Я ставлю наступну пропозицію: комітету на повторне перше читання. Така пропозиція буде підтримана? Колеги, я ставлю наступну пропозицію, яка передбачена Регламентом. Отже, прошу змобілізуватися, наступна пропозиція, яка передбачена Регламентом, це проект Закону 5722-д направити в комітет на повторне перше читання. Прошу проголосувати, і прошу підтримати. Прошу голосувати. Прошу уважно брати участь в голосуванні. Прошу підтримати.

210. Це, колеги, я поставлю ще одну пропозицію, яка передбачена Регламентом. Зараз на моїх очах з залу виходять депутати. Оті, які мене агітують, краще би стали на дверях і не випускали депутатів. Отже, я ставлю зараз наступну пропозицію: повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Я прошу змобілізуватися, і я ставлю наступну пропозицію на голосування, щоб проект Закону 5722 (депутатський) повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Прошу голосувати, прошу підтримати.

Колеги, увага! Зайдіть в зал, будь ласка. Я пройшов усі передбачені регламентом процедури, усі пропозиції, які передбачені, я пройшов, по них відбулося голосування. На вимогу фракцій зараз я ще раз поставлю пропозицію повернутися до цього закону, це буде остаточне голосування, якщо не буде голосів, законопроект буде відхилено. Отже, зараз я даю 30 секунд головам фракцій, щоб депутатів запросити в зал, я ще раз поставлю на повернення, якщо не буде голосів, законопроект буде відхилений. Я прошу зараз зайти в зал і зайняти робочі місця. Ну, от щойно вийшли народні депутати. Готові до голосування? Готові, всі на місцях? Я ще раз поставлю за повернення, якщо повернемося, поставлю за основу, якщо повернемося і якщо в залі є голоси. Отже, я ставлю остаточну пропозицію, повернутися за голосування проекту закону 6277, повернутися до голосування за основу. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, кожен голос уважно, голосуємо, прошу підтримати. Я перепрошую, я сказав 5722-д. А який? Колеги, увага, увага, не зрозуміли. Отже, я ставив на голосування 5722-д за основу. Зараз я пропоную повернутися до нього і я його знову поставлю за основу. Зрозуміло, так? Отже, колеги, змобілізуйтеся. Не зрозуміли, що я ставлю на голосування, тепер зорієнтувалися. Будь ласка, займіть робочі місця. Я наголошую, я ставлю зараз пропозицію, повернутися до 5722-д, той, який рекомендує комітет. І я прошу проголосувати за повернення до його розгляду. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, і кожен голос має значення, прошу всіх дуже уважно голосувати, прошу підтримати. Голосуємо за повернення, прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. За-228 Ми повернулись, колеги. Тепер, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. Я наголошую… я наголошую, є в зали застереження, що є неперсональне голосування, я прошу не допускати неперсонального голосування. Наголошую: зараз буде прийняття закону, якщо буде непересональне голосування я відміню голосування. Зрозуміло? Так. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природнього газу" (щодо заборони встановлення загальнобудинкових лічильників споживачам природного газу), номер 5722-д. За основу, лишень, за основу прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати. Прошу голосувати, прошу підтримати кожен голос, уважно голосуємо.

Добре, колеги, це є критичний момент, один голос. Мустафа Найєм, наголошує, що в нього не спрацювала карточка. Андрій Антонищак, наголошує, що не спрацювала карточка і я у випадку виняткових обставин, я поставлю ще раз на повернення, колеги. Але це вже починає дуже погано виглядати, колеги, перед українською громадою і у великій мірі це відсутність браку дисципліни. Я прошу зайти, зайняти робочі місця. Колеги, прошу приготуватись до голосування. Будь ласка, прошу всіх зайти в зал, приготуватися. Я ставлю першу пропозицію – повернутися до проекту Закону 5722-д. Прошу проголосувати за повернення. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Уважно голосуємо, кожен голос має значення. Уважно голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

Останній раз ставлю, колеги. Це вже, кажу… Ви замість мене агітувати, ви б агітували своїх колеги бути в залі. От дивіться зараз, під час голосування йдуть консультації політичні. Будь ласка, займіть робочі місця. Підійдіть до своїх колег по фракції і займіть робочі місця. Отже, колеги,

Проект Закону 5722 (депутатський) відхилено. Увага, колеги! Було в нас прохання, щоб ми включили у порядок денний сесії законопроект 7403. Я прошу всіх залишатися на місцях. Я прошу всіх залишатися на місцях! І також було прохання від Барни, щоб ми повернулися і ще раз спробували включити у порядок денний 7410. Зараз я ставлю на голосування включення їх у порядок денний сесії. Лишень включення у порядок денний сесії. Отже, перший – проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (7410). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу голосувати. Прошу підтримати 7410. За-185 Рішення не прийнято. Наступне, 7403 – це є проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур. Це те питання, з яким був виступ від трибуни під час перерви двох фракцій, їхнє прохання полягає в тому, щоб ми включили його в порядок денний сесії, лишень включили в порядок денний сесії. Хто підтримує включення в порядок денний сесії 7403, прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати.

За-175 Рішення не прийнято. Колеги, в мене до вас є прохання-звернення. В нас стоїть через два закони проект закону, який давно відстоює Комітет з питань молоді і спорту, і прибув в зал міністр. І в мене є велике прохання, щоб ви об'єдналися і перенесли, і щоб його розглянули зараз, бо цей законопроект, який об'єднує усі фракції, які є в залі. Це є проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (6120). Ми маємо змогу, щоб ми сьогоднішній день завершили на законі, який об'єднує всі фракції. І тому я звертаюсь до усіх фракцій парламенту. Цей законопроект є в порядку денному, він стоїть через два законопроекти. Моє прохання полягає в тому, щоб ми проголосували і перенесли його на розгляд зараз, і змогли зараз його розглянути. Ми встигаємо його розглянути до 6 години. Чи є загальна згода фракцій? ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. "Народний фронт", підтримуємо? Радикали, "Батьківщина", "Самопоміч", "Опозиційний блок". Підтримуєте, "Опозиційний блок"? "Відродження", підтримуєте? "Воля народу", підтримуєте? Давайте, колеги, сьогоднішній день непростий, але продуктивний, ми завершимо об'єднуючим голосуванням. Я прошу, колеги, усіх зайняти робочі місця і зайти в зал. Я прошу усіх приготуватись до голосування. Не виходіть з залу, будь ласка. Пані Оксана, не виходіть з залу. Не виходіть з залу, я прошу вас! Займіть робочі місця. 10 секунд – і голосування. Займіть робочі місця, колеги. Я ставлю на голосування пропозицію, щоб ми зараз перейшли до голосування за проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (6120). Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Колеги, прошу підтримати. Всі фракції, всі політичні групи, прошу проголосувати. Будь ласка, прошу підтримати. Голосуємо.

Колеги, це законопроект, який підтримує весь зал.

Колеги, я ще раз поставлю. Не всі зорієнтувались, колеги. Я хочу ще раз наголосити, цей законопроект (прошу показати по фракціях) підтримують усі фракції, які є зараз в залі. Я прошу усіх зараз зайти в зал. Голови фракцій, запросіть депутатів. Ми маємо шанс його проговорити і прийняти рішення. Я прошу усіх зайти в зал і приготуватися до голосування.

Отже, колеги, прошу займати робочі місця. Прошу приготуватися до голосування, і я ще раз ставлю пропозицію, яка об'єднує весь зал Верховної Ради. Пропозиція полягає в тому, щоб ми законопроект, який стоїть через два, є проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" розглянули зараз як завершальний законопроект порядку денного. проголосувати і прошу підтримати розгляд цього законопроекту зараз. Кожен голос має значення під час голосування, тому я прошу зайняти робочі місця і взяти участь у голосуванні. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Прошу голосувати.

Давайте ще раз. Колеги, є застереження, що коли ми голосували включення в порядок денний сесії 7410, не зорієнтувалися в суть законопроекту. Лишайтесь на місцях. Зараз я дам одну хвилину Барні пояснити і фракції говорять, що підтримують. 1 хвилина, Барна.

Громади, села, створені громади отримали державні кошти на розвиток інфраструктури, субвенції з державного бюджету. Склалося так, що це нова політика держави, де деякі ради не могли зорієнтуватися. Тривалий період займають вироблення тендерних процедур. Є певні невідповідності у нормативно-правових актах розпорядчого характеру. Тому потрібно ці кошти використати негайно, у зв'язку з тим, що кошти по фонду регіонального розвитку не передаються в наступний рік, то склалася ситуація, що громади кидають, куди їх небудь і на що. Дайте можливість громадам перенести гроші на розвиток інфраструктури громад на наступний рік для їх раціонального використання з якомога більшою користю для людей, для громад, для будівництва доріг. Дякую вам. Голосуйте за 7410. 17:39:05 ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я ще раз поставлю включення в порядок денний 7410, потім дам фракціям виступити. Отже, колеги, зараз я ставлю включення в порядок денний сесії 7410, а потім обміняємося думками. Отже, я ще раз ставлю на голосування включення в порядок денний сесії проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (7410). Це лишень включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати, це лишень включення в порядок денний сесії За-213 Немає голосів. Ще раз, давайте ще раз. Колеги, ставлю ще раз включення в порядок денний 7410, включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

ви, колеги, своїх депутатів приводьте в зал, а не агітуйте мене ставити ще раз на голосування. Домовились, так? Хай всі фракції будуть в залі, сидять в залі і голосують, колеги. Я прошу всіх зайти в зал. Голова Комітету з питань молоді провів додаткові консультації і переконує, що зараз ми зможемо підтримати законопроект молоді і спорту. Зараз я ще раз поставлю пропозицію перенести зараз на розгляд питання молоді і спорту. І я прошу зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Голова комітету – Артур Палатний, готові? Отже, голова комітету переконує, що зумів провести обговорення з фракціями і фракції підтримують дану пропозицію. Отже, я ще раз поставлю пропозицію, щоб зараз ми могли перейти до розгляду проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" 6120. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. Прошу підтримати.

Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я буду також закликати вас підтримати даний законопроект. уданому законопроекті? Йдеться про те, що потрібно визначити стрілецьку спортивну зброю, небойову зброю такою, яка може бути використана, перевезення на місце проведення змагань.

Я дуже вас прошу сконцентруватись, оскільки, як мінімум, 5 тисяч гвинтівок мілкокаліберних опломбовані, 200 тирів не мають можливості нормально працювати і так би мовити виховувати наших олімпійських чемпіонів, яка для прикладу є у Чернігові у стрілецькому клубі пані Олена. Тому закликаю вас підтримати даний законопроект, розглянути його не тільки за основу, а і в цілому. Дякую. Від Радикальної партії Силантьєв, будь ласка, 1 хвилина. Потім Ігор Шурма. Денис Силантєв, фракція Радикальної партії Ляшка. Шановні колеги, закон суто технічний, тому що у Законі про міліцію ці норми були, коли зробили Закон про поліцію, то ці норми просто не перенесли до нового закону. І сьогодні дуже велика проблема стосовно того, тої підготовки до Зимових олімпійських ігор, тому що спортсмени та їх тренери дуже багато років потратили на те, щоб підготуватись, щоб гідно представити нашу державу на самому великому спортивному заході планети. І сьогодні їхня підготовка під зривом, тому що вони не можуть пересуватись ні по країні, не за кордон, щоб підготуватися підготуватися робити збори та змагання. Тому дуже прошу підтримати, тому що ми дуже пишаємося нашими спортсменами на словах та коли заходи якісь, а коли потрібно зробити щось конкретно, ми шукаємо причини, щоб цього не зробити. Шановні колеги, підтримаємо наших спортсменів та нашу державу на всесвітньому рівні. Дякую. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" Артур Палатний, одну хвилину. А, вибачте, потім Шурма. Пане Ігор, після Палатного. Включіть мікрофон Палатному. там немає ніяких суперечень, якщо і потрібно внести зміни, які не суперечать основному документу, будь ласка, вносьте, давайте про нього проголосуємо. Через два місяці наші спортсмени повинні бути представлені на Зимових олімпійських іграх і ми повинні їх підтримати. Спортсмени це є позиціонування нашої держави в світі, це справжні патріоти, справжні патріоти, тому що, коли вони виступаючи і, коли вони виграють піднімається український стяг і лунає український гімн. Я прошу підтримати, а не гратися в політику. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, від "Опозиційного блоку" Ігор Шурма, включіть мікрофон. А потім Валерій Писаренко. 17:45:58 ШУРМА І.М. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги, мова йде про спортивну зброю. Не все так і просто, на Олімпійських іграх, які будуть дуже швидко, там буде тільки один біатлон. Так давайте ми напишемо, що це стосується виключно біатлону. Ми вже маємо дуже багато прикладів, коли під загальними благими ділами, під загальними видами спорту або іншими ідеями пізніше починається зловживання. Тому, якщо ви хочете це питання вирішити, локалізуйте це питання на біатлоні. До речі, цей біатлон абсолютно не має підтримки, він приносить сьогодні славу Україні, а про нього ніхто не показує і не розповідає. Це одне. А друге. На сьогоднішній день сьогодні всі питання, які стосувалися соціального захисту інтересів держави, "Опозиційний блок" голосував, і без наших голосів ні одне питання би не пройшло. Але так як себе веде більша частина залу, коаліція, це є приниження інституту президії Верховної Ради. Не можна по 20 разів голосувати за один і той самий законопроект. Це означає, або ви будете голосувати, або ви розписуєтесь у своїй неспроможності і ця рада повинна піти у відставку. Дякую. Валерій Писаренко, одна хвилина. І пан міністр, я теж вам дам хвилину для виступу. І відразу хочу запропонувати, щоб коли у нас буде наступний пленарний тиждень, щоб ми навіть присвятили цьому день, тому що дуже багато законопроектів, що стосуються фізичної фізичної культури і спорту, на жаль, не доходять до сесійної зали, тому що є дуже важливі в інших сферах, які більш цікаві народним депутатам. Тому, можливо, зараз ми могли б це і також прийняти з цього рішення. Щодо цього законопроекту, можна його підтримати за основу, і хочу відразу сказати, що Науково-експертне управління попросило нас звернути увагу на те, що він не може вступати в силу одночасно, а нам потрібно дати хоча б три місяці на те, щоб підготувати нормативно-правову базу під цей законопроект якщо він буде ухвалений. Тому підтримуємо, але змінюємо саму структуру документу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я хочу нагадати, що комітет пропонує лишень за основу. Але комітет просить нас чимшвидше його прийняти. Тому я звертаюся до залу з проханням, щоб ми його розглянули зараз сьогодні, і ми цілковито встигаємо це зробити. І я зараз прошу ще одну хвилину міністру Жданову, і прошу всіх зайти в зал, через хвилину я запропоную ще раз перейти до розгляду цього питання. Будь ласка, зайдіть в зал, займіть робочі місця. Будь ласка, Ігор Жданов. Шановні колеги, я хотів би звернутися до кожної фракції, до фракції "Блоку Петра Порошенка", до фракції "Народного фронту", до фракції "Батьківщина", Радикальної партії Олега Ляшка, "Опозиційного блоку", груп "Відродження" і "Волі народу", до "Самопомочі". В нашій біатлонній збірній, як і в збірній по кульовій стрільбі, немає ніяких фракцій і немає ніяких політичних там є українські спортсмени, які відстоюють і виборюють честь країни, і давайте їм допомагати, давайте допоможемо біатлонній збірній, не лише біатлонній, тому що є кульова стрільба, яка приносить теж медалі. І зараз є проблеми дуже великі з перевезенням, особливо через кордон цієї спортивної зброї, коли в ручному режимі це все вирішується, допоможіть нашим спортсменам, я вас благаю, і вони вам віддячать сьогодні, завтра на Олімпійських іграх. Дякую вам. Дякую. Отже, колеги, я ще раз поставлю цю пропозицію на голосування. Я прошу зайти в зал і зайняти робочі місця, прошу запросити депутатів в зал. Отже, я ставлю на голосування пропозицію, щоб ми перенесли і перейшли до розгляду до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо уточнення деяких положень (№ 6120), пропонується його сьогодні прийняти лишень за основу. Я прошу підтримати і прошу проголосувати за перенесення цього законопроекту на розгляд зараз. Прошу підтримати, прошу голосувати,

За-209 Колеги, ми із-за нашої безвідповідальності не змогли цей законопроект прийняти сьогодні. Я, очевидно, його буду пропонувати, пане Ігорю, буду пропонувати його, можливо, в четвер, щоб ми змогли до нього перейти. Зараз, на жаль, залишається 5 хвилин до завершення робочого дня, ми не зможемо ввійти і розглянути жодного законопроекту. І тому вечірнє засідання Верховної Ради України я оголошую закритим і прошу завтра всіх прибути о 10 годині для продовження нашої роботи. Дякую всім. І завтра о 10 ранку ми продовжимо наше засідання. До побачення.